Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, внесения Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Република България и Френската република, представлявана от Междуведомствена делегация за градовете в качеството й на управляващ орган и Каса за влогове и депозити –Сертифициращ орган, относно изпълнението на Оперативна програма „УРБАКТ ІІ”, № 002-02-27, внесен от Министерски съвет На свое редовно заседание, проведено на 22 юли 2010 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Република България и Френската република, представлявана от Междуведомствена делегация за градовете в качеството й на управляващ орган и Каса за влогове и депозити – Сертифициращ орган, относно изпълнението на Оперативна програма „УРБАКТ № 002-02-27, внесен от Министерски съвет. От името на вносителите законопроектът бе представен от госпожа Лиляна Павлова – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. Оперативна програма „УРБАКТ ІІ” е програма по Цел 3 „Европейско териториално сътрудничество” за обмяна на опит и знания за градовете с принос към инициативата на Европейската комисия „Региони за икономическа промяна”. Основната й цел е да се повиши ефективността на политиките за устойчиво интегрирано градско развитие в Европа с оглед прилагането на Стратегията на Стратегията от Лисабон и Гьотеборг, чрез: обмяната на опит и знания в областта на устойчивото градско развитие сред местните и регионалните органи; разпространението на опита, придобитите знания и добрите практики на градовете в областта на интегрираното градско развитие, както и подпомагането на управляващите органи на оперативните програми за съставянето на планове за действие за устойчивото развитие на урбанизираните територии с оглед подпомагане реализирането на програмите, финансирани от Структурните фондове.

55 183 евро и е разделен на 7 равни вноски, всяка от които възлиза на 7883 евро. Вноските за 2008 г., 2009 и 2010 г. са на регионалното развитие и благоустройството към бюджета на програмата. Ратификацията на Меморандума ще осигури пълноправно участие на България в програма „УРБАКТ ІІ” като страна – членка на Европейския съюз и възможност за финансиране на потенциалните български участници в проекти. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление единодушно с 14 гласа – „за”, 0 гласа – „против” и 0 гласа – „въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между и Френската република, представлявана от Междуведомствена делегация за градовете в качеството й на Управляващ орган и Каса за влогове и депозити – Сертифициращ орган, относно изпълнението на Оперативна програма „УРБАКТ

Уважаема госпожо председател! „На извънредно заседание, проведено на 22 юли 2010 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. Ратификацията на Меморандума за разбирателство ще потвърди поетите ангажименти на правителството на Република България за: - повишаване ефективността на политиките за устойчиво интегрирано градско развитие в Европа чрез обмен на опит и знания; разпространение на опит и добри практики на градовете в областта на интегрираното градско развитие; - подпомагане на управляващите органи на оперативните програми за съставянето на планове за действие за устойчиво развитие на урбанизираните територии в подкрепа на реализирането на програмите, финансирани от структурните фондове. Меморандумът за разбирателство е подписан за Република България от министъра на регионалното развитие и благоустройството в София на 5 март 2008 г., за управляващия орган – от представителя на Междуведомствената делегация за градовете Ив Лоран Саповал на 14 април 2008 г. в Сен Дени ла Плен, Франция, и за сертифициращият орган – от Пиер Дюкре, директор на Касата за влогове и депозити на 16 април 2008 г. в Париж, Франция. Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с решение на Министерския съвет, е определена да изпълнява функциите на Национално звено за контакт, както и на орган, отговорен за първо ниво на централизиран финансов контрол на българските партньори в проекти.

Вноските за 2008, 2009 и 2010 г. са изплатени и трансферирани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството към бюджета на Програмата.

Поради предвиденото участие на държавата в съдебно уреждане на международни спорове с компетентна юрисдикция в Париж, Франция, както и поради съдържащите се финансови задължения за държавата меморандумът подлежи на ратификация със закон. След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана единодушно прие следното становище:

Благодаря, госпожо председател. „На извънредно заседание, проведено на 23 юли 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Република България и Френската република, представлявана от Междуведомствена делегация за градовете в качеството й на Управляващ орган и Каса за влогове и депозити – Сертифициращ орган, относно изпълнението на Оперативна програма „УРБАКТ ІІ”, № 002-02-27, внесен от Министерски съвет, да бъде 2010 г. От името на вносителя законопроекта беше представен от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Оперативна програма „УРБАКТ II” „Мрежа за градско развитие” е одобрена от Европейската комисия на 2 октомври 2007 г. и е финансирана по Цел 3 „Европейско териториално сътрудничество” от Европейския фонд за регионално развитие и годишни вноски от държавите, участващи в програмата. Основната й цел е да се повиши ефективността на политиките за устойчиво интегрирано градско развитие в Европа чрез обмен на опит и знания в тази област сред местните и регионалните органи. Съгласно чл. 12 от меморандума за разбирателство общият размер на националния принос на Република България към бюджета на Оперативна програма „УРБАКТ II”, дължим за периода 2008 – 2014 г., e 55 183 евро и е разделен на 7 равни вноски, всяка от които възлиза на 7883 евро. Вноските за 2008 г., 2009 г. и 2010 г. са изплатени и трансферирани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството към бюджета на програмата. Меморандумът за разбирателство e подписан за Република България от министъра на регионалното развитие и благоустройството в гр. София на 5 март 2008 г., и ратификацията му от Народното събрание ще потвърди поетите ангажименти от правителството на Тъй като меморандумът за разбирателство предвижда участие на държавата в съдебно уреждане на международни спорове с компетентна юрисдикция в Париж, Франция, както и поради това, че меморандумът съдържа финансови задължения за държавата, той е подписан при условие за последваща ратификация от Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България. Ратификацията на меморандума за разбирателство ще осигури пълноправното участие на България в програма „УРБАКТ II” като страна – членка на Европейския съюз, и достъп до средства по програмата на български партньори по проекти. След дискусията се проведе гласуване, при което членовете на Комисията подкрепиха единодушно законопроекта с 18 гласа „за”. Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Република България и Френската република, представлявана от Междуведомствената делегация за градовете в качеството й на управляващ орган и Касата за влогове и депозити – сертифициращ орган, относно изпълнението на Оперативна програма

Благодаря Ви, господин председател.

На извънредно заседание, проведено на 22 юли 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа гореспоменатия законопроект. На заседанието на Комисията взеха участие представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Лиляна Павлова – заместник-министър, и Кирил Гератлиев – директор на Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”. На основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България с настоящия законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон горепосочения Меморандум за разбирателство между Република

II” е програма, финансирана по Цел 3 „Европейско териториално сътрудничество” от Европейския фонд за регионално развитие и годишни вноски от държавите, участващи в програмата. Основната й цел е да повиши ефективността на политиките за устойчиво интегрирано градско развитие в Европа чрез обмен на опит и знания сред органите на местната и регионалната власт; разпространението на опит и добри практики на градовете в областта на интегрираното градско развитие, както и подпомагането на управляващите органи на оперативните програми за съставяне на планове за действие за устойчиво развитие на урбанизираните територии в подкрепа на реализирането на програмите, финансирани от структурните фондове. Меморандумът за разбирателство, относно съвместното изпълнение на Оперативна програма „УРБАКТ II” от държавите-членки и от държавите-партньори, се сключва в съответствие с регламентите на ЕС, въвеждащи разпоредби относно структурните фондове, в частност Регламент № 1080/2006 на Европейския

Ратификацията на Меморандума за разбирателство потвърждава поетите ангажименти на правителството на Република България относно: - договорената институционална структура за управление на програмата; - реда за сключване на договор за субсидия между управляващия орган и водещи партньори по проекти; - определянето и функционирането на Национално звено звено за контакт; - изграждането на национална система за първо ниво на финансов контрол; - задължението на всяка държава-членка да докладва открити нередности и да възстановява неправомерно изплатени суми при допусната нередност или небрежност от страна на бенефициент, намиращ се на нейна територия; размера на годишната вноска на страната към бюджета на програмата; - приложимото право и компетентната юрисдикция за съдебно уреждане на международни спорове между държавите-участнички в програмата. От българска страна функцията на Национално звено за контакт, както и функцията на орган, отговорен за първо ниво на централизиран финансов контрол на българските партньори в проекти ще бъде изпълнявана от Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС” към министъра на финансите определя българските одитори в групата на одиторите

като е разделен на седем равни вноски, всяка от които възлиза на 7 883 евро. Вноските за 2008, 2009 и 2010 г. са изплатени и трансферирани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството към бюджета на Програмата. т. 1 от Заключителните разпоредби на Меморандума, се предвижда изпълнението му да се извършва в съответствие със законите на Френската Република. При възникване на спорове, партньорите ще търсят приятелско решение. В случай на невъзможност за постигане на такова решение, всички спорове ще се решават на първа инстанция от компетентната юрисдикция в Париж. В § 7 т. 1 а, b, c, от Меморандума за разбирателство се определя отговорността на всяка държава-членка във връзка с използването на средствата от Европейския фонд за развитие по програмата. Регламентирано е, че всяка държава-членка и държава-партньор поема евентуалните финансови последици от нередностите, извършени от партньорите, намиращи се на нейната национална територия. При системни нередности държавите-членки поемат съвместно финансовите последици, като всяка държава-членка

страна – членка на ЕС, както и достъп до средствата по програмата на български партньори по проекти. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 12 гласа „за” на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Меморандум за разбирателство между Република България и Френската Република, представлявана от Междуведомствената делегация за градовете в качеството й на Управляващ орган и Касата за влогове и депозити – Сертифициращ орган, относно изпълнението на Оперативна програма „УРБАКТ II”, № 002-02-27,

Уважаеми господин председателстващ, колеги! Аз ще бъда много кратък, защото и в комисиите предложението получи пълна подкрепа. Исках само за протокола да припомним, че става дума наистина за взаимодействие между градове и региони в Европейския съюз и присъединените страни – Норвегия и Швейцария, които касаят райони с висока безработица, престъпност и бедност. Ние трябва допълнително да помислим как да подпомогнем български общини, които имат такава характеристика и попадат в критерия за избор, за да могат те по най-ефективния начин да използват този инструмент и да могат да се подготвят за следващия планов период, който да доведе по-големи инвестиции в тези наши градове и региони. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря. Реплики? Няма. Други изказвания?

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Ратификацията на този въпреки че върви в един общ ред заедно с още две ратификации на подобни решения за участие на България в международни програми, изисква специалното ни внимание поради факта, че това е една от най-модерните програми за сътрудничество между урбанизираните територии на Обединена Европа и присъединени страни към програмата. Програмата предполага съвместна работа на големите градове, които са обект на специално наблюдение от гледна точка на статистика, развитие на архитектурата, развитие на околната среда в градовете, опазване на културното наследство, развитие на достъпа до здравеопазване, социални услуги и образование. От изключително значение е да бъде подкрепено участието на българските големи градове в тази програма, тъй като ние очакваме в следващия планов период на Европейския съюз от 2014 г. средствата, които се отделят за развитие на големите градове, да бъдат в пъти повече, отколкото досега определените чрез програмите за регионално развитие и Европейския фонд за регионално развитие. Участието на България и българските големи градски агломерации в тази програма е от значение както за развитието на инфраструктурата на тези градове, така и за повишаване опита за управление на средства и управление на проекти, които биха били финансирани по структурни фондове в бъдеще за развитието на тези градове. Подкрепата на ратификацията би дала възможност на нашите големи градове – те са шест към момента, които вече участват в програмата, но могат да бъдат и повече, да бъдат пълноправни участници и да ползват всички възможности, които програмата дава като информация, като достъп до съвместни дейности и като конкретни проекти и инвестиции в българските градове. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС

в качеството й на управляващ орган и Касата за влогове и депозити – Сертифициращ орган, относно изпълнението на Оперативна програма „УРБАКТ ІІ”. Гласували

„УРБАКТ ІІ”. Гласували 101 народни представители: за 100, против няма, въздържал се 1. Предложението е прието. С това законопроектът е приет на първо гласуване. Господин Татарски – процедура, заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, поради това че по време на разискванията не настъпиха предложения за изменение и допълнение на законопроекта, предлагам на основание чл. 70, ал. 2 от Правилника за организацията

за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Република България и Френската република, представлявана от Междуведомствена делегация за градовете в качеството й на Управляващ орган и Каса за влогове и депозити – Сертифициращ орган, относно изпълнението на Оперативна програма „УРБАКТ ІІ”, № закон Меморандума за разбирателство между Република България Френската република, представлявана от Междуведомствената делегация за градовете в качеството й на управляващ орган и Касата за влогове и депозити – сертифициращ орган, относно изпълнението на Оперативна програма „УРБАКТ ІІ”, сключен на 16 април 2008 г. Заключителна разпоредба Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.”

програма „УРБАКТ ІІ”. Гласували 102 народни представители: за 102, против и въздържали се няма. С това законопроектът е приет на второ гласуване. Продължаваме с точка шеста от днешния дневен ред: Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, действащо като Национален партниращ орган, Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния, действащо като Управляващ орган, Министерството на публичните финанси на Румъния, действащо като Сертифициращ орган, и Одитният орган (асоцииран към Румънската сметна палата), действащ като одитен орган, относно изпълнението на програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния (2007-2013 г.),

„На свое редовно заседание, проведено на 22 юли 2010 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, действащо като Национален партниращ орган, Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния, действащо като Управляващ орган, Министерството на публичните финанси на Румъния, действащо като Сертифициращ орган, и Одитният орган (асоцииран към Румънската сметна палата), действащ като одитен орган, относно изпълнението на програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния (2007-2013 г.), подписан на 26 февруари 2010 г. в София, № 002-02-29, внесен от Министерския съвет. законопроектът беше представен от госпожа Лиляна Павлова – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България (2007-2013 г.), е одобрена от Европейската комисия на 18 декември 2007 г. и и е финансирана по Цел „Европейско териториално сътрудничество” от Европейския фонд за регионално развитие, публични средства от държавните бюджети на двете държави и собствено съфинансиране от бенефициентите. Управляващ орган по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България (2007-2013г.) е Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния. Министерството на публичните финанси в Румъния изпълнява ролята на Сертифициращ орган и е одобрен Одитен орган, асоцииран към Румънската сметна палата. Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” при Министерството на регионалното развитие и благоустройството е определена за национален партниращ орган по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния (2007-2013 г.). С решение по т. 25 от Протокол № 44 от заседанието на Министерския съвет на 11 ноември 2009 г. Министерският съвет одобри проекта на меморандум като основа за водене на преговори и упълномощи министъра на регионалното развитие и благоустройството да проведе преговорите и да го подпише от името на българското правителство при условие за последваща ратификация. С предложения за ратифициране със закон от Народното събрание меморандум за разбирателство се осигурява пълноправното участие на България в програмата като се определят правомощията на органите, отговорни за ефективното управление и изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България (2007-2013 г.), в съответствие с поетите ангажименти от Република България пред Европейската комисия. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление единодушно с 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на партниращ орган, Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния, действащо като Управляващ орган, Министерството на публичните финанси на Румъния, действащо като Сертифициращ орган, и Одитния орган (асоцииран към румънската Сметна палата), действащ като Одитен орган, относно изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007-2013 г., подписан на 26 февруари 2010 г. в София.”

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! „На редовно заседание, проведено на 30 юни 2010 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г. е одобрена от Европейската комисия на 18 декември 2007 г. и е финансирана от

Общата стратегическа цел на Програмата е: сближаване на хората, общностите и икономиките в румънско-българския граничен регион за участие в съвместното развитие на област на сътрудничество, като се използват неговите човешки, природни и екологични ресурси и предимства. С предложения за ратифициране със закон от Народното събрание меморандум се осигурява пълноправното участие на България в програмата, като се определят правомощията на органите, отговорни за ефективно управление и изпълнение на Програмата за трансгранично в съответствие с поетите ангажименти от Република България пред Европейската комисия. След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана с единодушие прие следното становище: Предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Меморандума за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, действащо като Национален партниращ орган, Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния, действащо като Управляващ орган, Министерството на публичните финанси на Румъния, действащо като Сертифициращ орган, и Одитния орган (асоцииран към румънската Сметна палата), действащ като Одитен орган,

обсъди Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, действащо като Национален партниращ орган, Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния, действащо като Управляващ орган, Министерството на публичните финанси на Румъния, действащо като Сертифициращ орган, и Одитният орган (асоцииран към Румънската сметна палата), действащ като одитен орган, относно изпълнението на програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния (2007-2013 г.), подписан на От името на вносителя законопроектът беше представен от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Меморандумът е подписан за Република България от министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на 26 февруари 2010 г. в София и е в съответствие с Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г. и член 59, ал. 3 от Регламент (ЕО) № № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) 1260/1999. Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г. е одобрена от Европейската комисия на 18 декември 2007 г. и е финансирана от Европейския фонд за регионално развитие с публични средства от държавните бюджети на двете държави и собствено финансиране на бенефициентите. Меморандумът осигурява пълноправно членство на България в програмата за трансгранично сътрудничество, като с него се определят органите, отговорни за ефективното управление и изпълнение на същата, в съответствие с поетите ангажименти от Република България пред Европейската комисия. В меморандума се уреждат институционалната структура на управление на програмата; отговорностите на управляващия орган, националния партниращ орган, сертифициращия орган и одитния орган и плащанията към бенефициентите по проекти. Предвижда се всички плащания от Европейската комисия на средства от Европейския фонд за регионално развитие да се превеждат по единната банкова сметка на програмата, чийто титуляр е Министерство на публичните финанси на Румъния - Сертифициращ и Разплащателен орган. Процентът на национално съфинансиране на ниво проект се определя от Съвместния комитет за наблюдение чрез Ръководство за кандидатстване, за да се гарантира изпълнението на финансовите таблици на програмата. Приносът от държавните бюджети на България и Румъния следва да е в размер максимум на 13 на сто от общата допустима стойност на проекта, като този принос може да бъде увеличен, за да се покрие разликата между общата стойност на допустимите разходи и приноса от Европейския фонд за регионално развитие (когато бенефициентите се финансират от държавния бюджет), и може да бъде намален до нула, когато бенефициентите са с добри икономически възможности, както и във всеки друг случай, договорен между управляващия орган, националния партниращ орган и сертифициращия орган. Съгласно § 8 от меморандума 6 на сто от бюджета на програмата от Европейския фонд за регионално развитие ще се използва за финансиране на приоритетна ос „Техническа помощ”, като размерът на националното съфинансиране е 35,28 на сто. Националното съфинансиране се осигурява от управляващия орган и националния партниращ орган пропорционално на първоначално определената сума от Европейския фонд за регионално развитие за двете държави в програмата, съответно 70,17 на сто за Румъния и 29, 83 на сто за Република България. Размерът на съфинансирането за техническа помощ от държавния бюджет на Република България, както и графикът за тези трансфери ще се определят ежегодно въз основа на бюджета, включен в Годишната стратегия за техническа помощ, утвърдена от Съвместния комитет за наблюдение на програмата. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, при което членовете на комисията подкрепиха единодушно законопроекта с 18 гласа „за”. Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, действащо като Национален партниращ орган, Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния, действащо като Управляващ орган, Министерството на публичните финанси на Румъния, действащо като Сертифициращ ОРГАН И ОДИТНИЯ ОРГАН (АСОЦИИРАН КЪМ РУМЪНСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА), ДЕЙСТВАЩ КАТО ОДИТЕН ОРГАН, ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – РУМЪНИЯ (2007-2013 Г.),

Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния, действащо като Управляващ орган, Министерството на публичните финанси на Румъния, действащо като Сертифициращ орган, и Одитния орган (асоцииран към румънската Сметна палата), действащ като Одитен орган, относно изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007-2013 г., подписан на 26 февруари 2010 г. в София.” Благодаря. внесен от Министерски съвет на 21 юли 2010 г. На извънредно заседание, проведено на 22 юли 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа горепосочения законопроект. В заседанието на комисията взеха участие представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството:

горепосочения Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Програма за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007-2013 г., сключен на 26 февруари 2010 г. ІІ. Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007-2013 г. е одобрена от Европейската комисия на 18 декември 2007 г. и е финансирана по Цел 3 „Европейско териториално сътрудничество” от Европейския фонд за регионално развитие. Общият бюджет на Програмата (европейски и национални средства) е 262

на държавите партньори. Общата стратегическа цел на Програмата е: сближаване на хората, общностите и икономиките в румънско-българския граничен регион за участие в съвместното развитие на област на сътрудничество, като се използват неговите човешки, природни и екологични ресурси и предимства.

Ратификацията на Меморандума за разбирателство потвърждава поетите ангажименти на правителството на Република България пред Европейската комисия относно договорената институционална структура за управление и изпълнение на Програмата. Управляващ орган е Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния. Сертифициращ орган е Министерството на публичните

В Плевен, България, ще бъде създадено Информационно звено, което ще изпълнява основно ролята на местно звено за контакт с потенциалните бенефициенти, като ще бъде координирано

Приносът от държавните бюджети на България и Румъния на ниво проект следва да бъде в размер максимум 13% от общата допустима стойност на проекта, като този принос може да бъде увеличен, за да се покрие напълно разликата между общата стойност на допустимите разходи

IV. Ратифицирането на Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Програма за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007-2013 г. e от съществено значение за Република България с оглед осигуряване пълноправното й участие в Програмата като страна – членка на Европейския съюз, както и достъп до средствата по Програмата на български партньори по проекти. Тази Програма е със стратегическа стойност и за провежданата от Европейския съюз политика на сближаване, защото е първата, която разглежда румънско-българския граничен регион като вътрешна граница на Европейския съюз. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове с 12 гласа „за” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за ратифициране на Меморандум за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, действащо като Национален партниращ орган, Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния, действащо като Управляващ орган, Министерството на публичните финанси на Румъния, действащо като Сертифициращ орган, и Одитния орган (асоцииран към румънската Сметна палата), действащ като Одитен орган, относно изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007-2013 г., подписан на 26 февруари 2010 г. в гр. София, № 002-02-29,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

Това е втората по дължина граница в рамките на Европейския съюз между две държави – членки на Европейския съюз, и съответно - втората по големина програма за териториално сътрудничество в Европейския съюз. Ние не можем да подминем, без да подчертаем значението на тази програма както за развитието на българските региони по границата с Република Румъния, така и за общата Цел 3 на Европейския съюз „Териториално сътрудничество и развитие”. Програмата обхваща основни приоритети, които са от значение за българските общини, неправителствени организации, бизнес среди и частни инициативи по протежение на р. Дунав. Това са приоритетите, засягащи достъпност, развитие на туризма, опазване на околната среда и развитие на човешките ресурси, т.нар. тип проекти „хора към хора”. Програмата е наследник на една от най-успешните програми за трансгранично сътрудничество България – Румъния, финансирана от програма ФАР продължение на доста години, успешно завършила и успешно продължена с програма за териториално сътрудничество в лицето на тази програма, която разглеждаме днес. Още нещо, успешното изпълнение на тази програма, възможността на българските участници в нея да развият добри проекти, да ги защитят и да ги реализират гарантира подготовката и реализирането на добра бъдеща Дунавска стратегия в един от нейните основни компоненти – най-дългата граница между две страни – членки на Европейския съюз, по протежението на р. Дунав. програмата, за която говорим днес, е от значение както за Дунавския регион, така – за ролята на България като член на Европейския съюз, а също така и за цялостната политика на Европейския съюз по реализацията на Цел 3 „Териториално сътрудничество”, в която България играе ключова роля. Надявам се, че всички единодушно ще ратифицираме документа. Благодаря ви. Не виждам желаещи. Други народни представители, които искат да вземат отношение по обсъжданата ратификация? Няма. Подлагам на първо гласуване Законопроекта за ратификация. Гласували

Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.

„ЗАКОН за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, действащо като Национален партниращ орган, Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния, действащо като Управляващ орган, Министерството на публичните финанси на Румъния, действащо като Сертифициращ орган, и Одитния орган (асоцииран към румънската Сметна палата), действащ като Одитен орган, относно изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007-2013 г., подписан на 26 февруари 2010 г. в София Член единствен. Ратифицира Меморандума за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, действащо като Национален партниращ орган, Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния, действащо като Управляващ орган, Министерството на публичните финанси на Румъния, действащо като Сертифициращ орган, и Одитния орган (асоцииран към румънската Сметна палата), действащ като Одитен орган, относно изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007-2013 г., подписан на 26 февруари 2010 г. в София. Заключителна разпоредба Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.” Благодаря. Подлагам на второ гласуване Законопроекта за ратификация. Режим на гласуване,

на Меморандума за разбирателство между Република България и Френската република, представлявана от Междуведомствена делегация за градовете в качеството й на управляващ орган и Каса за влогове и депозити –Сертифициращ орган,

обсъди Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между държавите – членки на Европейския съюз, участнички в програмата, и Национална агенция за развитие на Република Унгария в качеството на Управляващ орган, Министерството на финансите на Република Унгария – Кабинета на Националния ръководител в качеството на Сертифициращ орган, и Сметната палата на Република Унгария в качеството на Одитен орган за изпълнението на Оперативна програма „Югоизточна Европа” 2007-2013 г., подписан на 19 март 2010 г. в София, Вносител – Министерският съвет. С доклада на Комисията по регионална политика и местно самоуправление ще ни запознае господин Татарски. Благодаря, госпожо председател. Колеги, „На свое редовно заседание, проведено на 22 юли 2010 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между държавите – членки на Европейския съюз, участнички в програмата, и Национална агенция за развитие на Република Унгария в качеството на Управляващ орган, Министерството на финансите на Република Унгария – Кабинета на Националния ръководител в качеството на Сертифициращ орган, и Сметната палата на Република Унгария в качеството на Одитен орган за изпълнението на Оперативна програма „Югоизточна Европа” 2007-2013 г., подписан на 19 март 2010 г. в София, № 002-02-30, внесен от Министерски съвет. От името на вносителите законопроектът бе представен от госпожа Лиляна Павлова – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.

от министъра на регионалното развитие и благоустройството на 19 март 2010 г. България е поела ангажимент да съфинансира българските партньори с 15% от допустимите разходи по проекти. Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще сключи договори за предоставяне на национално съфинансиране на 38 от общо 48 български партньори от първата покана по програмата на обща стойност 1 млн. 798 хил. 666 лв. България изпълнява поетите ангажименти по Меморандума и е превела вноските на страната към бюджета на приоритет „Техническа помощ” на програмата за 2007 г., 2008 г., 2009 г. и 2010 г. По решение на Сертифициращия орган – Министерство на финансите на Република Унгария, изплащането на средства по програмата на българските партньори в проекти по първата покана ще стане едва след влизането на Меморандума в сила, тоест след ратифициране от Народното събрание. Евентуално отсрочване на ратификацията за по-късна дата след втората седмица от м. септември 2010 г. ще стане причина за безвъзвратна и окончателна загуба на финансирането за първи, втори и трети отчетни периоди на българските партньори по проекти, които вече са направили разходи в продължение на една година и три месеца по изпълнение на дейностите по проектите. Ратификацията на Меморандума ще осигури пълноправно участие на България в Оперативна програма „Югоизточна Европа” като страна – членка на Европейския съюз, и достъп до средства по програмата на български партньори по проекти. Въз основа на дискусията и в резултат на проведено гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление единодушно с 14 гласа – „за”, без - „против” и „въздържали се”, предлага на Народното събрание Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между държавите – членки на Европейския съюз, участнички в програмата, и Национална агенция за развитие на Република Унгария в качеството на Управляващ орган, Министерство на финансите на Република Унгария – Кабинет на Националния ръководител в качеството на Сертифициращ орган, и Сметната палата на Република Унгария в качеството на Одитен орган за изпълнение на Оперативна програма „Югоизточна Европа” 2007-2013 г., подписан на 19 март 2010 г. в София, № 002-02-30, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване”. Благодаря.

Уважаема госпожо председател! „На извънредно заседание, проведено на 22 юли 2010 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. Оперативната програма „Югоизточна Европа” е одобрена Решение № С С (2007) 6590 на Европейската комисия от 20 декември 2007 г. В нея участват държави – членки на Европейския съюз, държави – потенциални кандидатки, както и страни – партньори. Оперативната програма се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и публични средства за съфинансиране от бенефициентите, осигурени чрез държавните бюджети на държавите, участващи в програмата, или чрез собствено съфинансиране на бенефициентите. Ратифицирането на Меморандума потвърждава поетите ангажименти на правителството на Република България относно: договорената институционална структура за управление на програмата; реда за сключване на договор за субсидия между Управляващия орган и водещи партньори по проекти; определянето и функционирането на Национален орган и Национално звено за контакт; изграждането на Национална система за първо ниво на финансов контрол; задължението на всяка държава членка да докладва открити нередности и да възстановява неправомерно изплатени суми при допусната нередност или небрежност от страна на бенефициент, намиращ се на нейна територия; размера на годишната вноска на страната към бюджета на програмата; приложимото право и компетентната юрисдикция за съдебно уреждане на международни спорове между държавите – участнички в програмата. След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана с единодушие прие следното становище: Предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България, да ратифицира със закон Меморандума за разбирателство между държавите – членки на Европейския съюз, участнички в програмата, и Националната агенция за развитие на Република Унгария в качеството на Управляващ орган, Министерството на финансите на Република Унгария – Кабинета на Националния ръководител в качеството на Сертифициращ орган, и Сметната палата на Република Унгария в качеството на Одитен орган за изпълнение на Оперативна програма „Югоизточна Европа” 2007-2013

разгледа Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между държавите – членки на Европейския съюз, участнички в програмата, и Националната агенция за развитие на Република Унгария в качеството на Управляващ орган, Министерството на финансите на Република Унгария – Кабинета на Националния ръководител в качеството на Сертифициращ орган, Сметната палата на Република Унгария в качеството на Одитен орган за изпълнение на Оперативна програма „Югоизточна Европа” 2007-2013 г., подписан на 19 март 2010 г. в София, № 002-02-30, внесен от Министерския съвет на 21 юли 2010 г. От името на вносителя законопроектът беше представен от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Оперативна програма „Югоизточна Европа” е одобрена с Решение на Европейската комисия № C (2007) 6590 от 20 декември 2007 г. В нея участват 8 държави – членки на Европейския съюз:

4 държави потенциални кандидатки – Република Албания, Босна и Херцеговина, Република Сърбия, Черна гора, както и Украйна и Република Молдова като страни - партньори. Оперативна програма „Югоизточна Европа” има за цел да подобри процеса на териториална, икономическа и социална интеграция между страните, участващи в програмата, и да съдейства за сближаването, устойчивостта и конкурентоспособността чрез развитието на транснационални партньорства. Оперативната програмата се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и публични средства за съфинансиране от бенефициентите, осигурени чрез държавните бюджети на държавите, участващи в програмата, или собствено съфинансиране от бенефициентите. В Глава 3, чл. 1, т. 1 и т. 2 и Приложение I от Меморандума за разбирателство е определен финансовият принос на държавите – участнички в програмата към бюджета на приоритет „Техническа помощ”. Плащането на годишните вноски към приоритет „Техническа помощ” е дължимо до края на м. януари на годината, за която се отнася, с изключение на вноската за 2007 г., която е преведена едновременно с вноската за 2008 г. Общият размер на националния принос на Република България към бюджета на приоритет „Техническа помощ” на Оперативна програма „Югоизточна Европа” е 577 хил. 405 евро, дължим за периода 2007 – 2013 г. Тази сума е разделена на 7 вноски, които следва ежегодно да бъдат предвиждани и одобрявани със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година. Вноските за 2007 г., 2008 г., 2009 г. и 2010 г. са трансферирани в установения срок от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Меморандумът за разбирателство e подписан за Република България от страна на министъра на регионалното развитие и благоустройството г-н Росен Плевнелиев в София, България, на 19 март 2010 г. В чл. 2 от Заключителните разпоредби на Меморандума за разбирателство се предвижда изпълнението му да се извършва в съответствие със законите на Република Унгария. Поради това, че е прието участие на държавата в съдебно уреждане на международни спорове от Централния окръжен съд в Будапеща, Унгария, както и това, че Меморандумът съдържа финансови задължения за държавата, той е подписан от министъра на регионалното развитие и благоустройството при условие на последваща ратификация. Затова меморандумът за разбирателство е внесен за ратификация от Народното събрание. Ратифицирането на меморандума ще осигури пълноправното участие на България в Оперативна програма „Югоизточна Европа” като страна – членка на Европейския съюз, ще осигури достъп до средствата по програмата на български партньори по проекти и ще потвърди поетите ангажименти от правителството на Република България. След дискусията се проведе гласуване, при което членовете на комисията подкрепиха единодушно законопроекта с 18 гласа „за”. Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между държавите – членки на Европейския съюз, участнички в програмата, и Националната агенция за развитие на Република Унгария в качеството на Управляващ орган, Министерството на финансите на Република Унгария – Кабинета на Националния ръководител в качеството на Сертифициращ орган, и Сметната палата на Република Унгария в качеството на Одитен орган за изпълнение на Оперативна програма „Югоизточна Европа” 2007-2013 г., подписан на 19 март 2010 г. в София, № 002-02-30, внесен от Министерския съвет на 21 юли 2010 г.” Благодаря, госпожо Донева. Остана докладът на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Госпожице Панайотова, имате думата. Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. „СТАНОВИЩЕ на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове относно проект на Закон за ратифициране на Меморандум за разбирателство между държавите – членки на Европейския съюз, участващи в Програмата, и Националната агенция за развитие на Република Унгария в качеството на Управляващ орган, Министерството на финансите на Република Унгария – Кабинета на Националния ръководител в качеството на Сертифициращ орган, и Сметната палата на Република Унгария в качеството на Одитен орган за изпълнение на Оперативна програма „Югоизточна Европа” г., подписан на 19 март 2010 г., № 002-02-30, внесен от Министерския съвет на 21 юли 2010 г. На извънредно заседание, проведено на 22 юли 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа горепосочения законопроект. В заседанието на комисията взеха участие представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството: Лиляна Павлова заместник-министър, и Кирил Гератлиев – директор на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”. На основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България с настоящия законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон горепосочения Меморандум за разбирателство за изпълнение на Оперативна Оперативна програма „Югоизточна Европа” 2007-2013 г., сключен на 19 март 2010 г. Оперативна програма „Югоизточна Европа” е одобрена с Решение № № C (2007) 6590 на Европейската комисия от 20 декември 2007 г. Програмата е част от Цел 3 „Европейско териториално сътрудничество” на кохезионната политика на Европейския съюз за периода 2007-2013 г. Общият бюджет на Програмата (европейско и национално финансиране)

по линия на Европейския фонд за регионално развитие и 38 млн. 420 хил. 329 евро национално публично финансиране.

договорената институционална структура за управление на програмата; - реда за сключването на договор за субсидия между управляващия орган и водещи партньори по проекти; - определянето и функционирането на Национален орган и Национално звено за контакт; - изграждането на национална система за първо ниво на финансов контрол; - задължението на всяка държава-членка

приложимото право и компетентната юрисдикция за съдебно уреждане на международни спорове между държавите-участнички в програмата. Общият принос на Република България е в размер на 577 хил. 405 евро за периода 2007-2013 г., като е разделен на 7 вноски. Приложения II, III, и IV са определени отговорните институции за всяка държава-членка. В чл. 2 от Заключителните разпоредби на Меморандума се предвижда изпълнението му да се извършва в съответствие със законите на Република Унгария. При възникване на спорове партньорите ще търсят приятелско решение. В случай на невъзможност за постигане на такова решение, всички спорове ще се решават на първа инстанция от Централния окръжен съд в Будапеща. Ратифицирането на Меморандума за разбирателство за изпълнение на Оперативна програма „Югоизточна Европа” 2007-2013 г. e от съществено значение за Република България с оглед осигуряване пълноправното й участие в програмата като страна -членка на Европейския съюз, както и достъп до средствата по програмата на български партньори по проекти. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове с 12 гласа „за” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за ратифициране на Меморандум за разбирателство между държавите -членки на Европейския съюз, участващи в Програмата, и Националната агенция за развитие на Република Унгария в качеството на Управляващ орган, Министерството на финансите на Република Унгария – Кабинета на Националния ръководител в качеството на Сертифициращ орган, и Сметната палата на Република в качеството на Одитен орган за изпълнение на Оперативна програма „Югоизточна Европа” 2007-2013 г., подписан на 19 март 2010 г., № 002-02-30, внесен от Министерския съвет на 21 юли 2010 г.” Благодаря. Благодаря на Моника Панайотова. Има ли изказвания? Няма. Подлагам на първо гласуване обсъжданата ратификация.

Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.

„ЗАКОН за ратифициране на Меморандума за разбирателство между държавите – членки на Европейския съюз, участнички в програмата, и Националната агенция за развитие на Република Унгария в качеството на Управляващ орган, Министерството на финансите на Република Кабинета на националния ръководител в качеството на Сертифициращ орган, и Сметната палата на Република Унгария в качеството на Одитен орган за изпълнение на Оперативна програма „Югоизточна Европа” 2007-2013 г., подписан на 19 март 2010 г. в София Член единствен. Ратифицира Меморандума за разбирателство между държавите – членки на Европейския съюз, участнички в програмата, и Националната агенция за развитие на Република Унгария в качеството на Управляващ орган, Министерството на финансите на Република Унгария – Кабинета на националния ръководител в качеството на Сертифициращ орган, и Сметната палата на Република Унгария в качеството на Одитен орган за изпълнение на Оперативна програма „Югоизточна Европа” 2007-2013 г., подписан на 19 март 2010 г. в София. Заключителна разпоредба Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на второ гласуване ратифициране на Меморандума за разбирателство между държавите – членки на Европейския съюз, участнички в програмата, която обсъждаме. Моля, гласувайте.

На свое редовно заседание, проведено на 15 юли 2010 г., Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите разгледа Законопроект за ратифициране на Изменението на чл. 20, ал. 1 от Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, № 002 02 22, внесен от Министерския съвет на 25 юни 2010 г. От името на вносителя законопроектът беше представен от госпожа Людмила Божкова – директор на Дирекция „Права на човека” в Министерството на външните работи. Същността на предлаганото изменение е времетраенето на заседанията на Комитета за премахване на дискриминацията спрямо жените да бъде определяно от среща на държавите – страни по конвенцията, а не както а не както е фиксирано в настоящата редакция на конвенцията – веднъж годишно за период не повече от две седмици. Това изменение се налага поради нарасналия брой държави – страни по конвенцията, към момента 186, и огромния брой доклади, които комитетът трябва да разгледа в съответствие с чл. 18 на конвенцията. Отбелязано бе, че този международноправен инструмент е приет преди повече от 30 години, по-точно през 1979 г., поради което цитираната разпоредба за времетраенето, фиксирана в конвенцията, е вече остаряла.

чиито автори е и Република България. Резолюцията отчита нарасналия брой на държавите – страни по конвенцията, и огромния брой доклади, с които комитетът трябва да се справи, поради което е преценено, че трябва да се увеличи броят на заседанията. Точно колко заседания ще има и колко дълго ще продължат те, ще се определя от държавите – страни по конвенцията, на техните срещи. беше, че това изменение на чл. 20, ал. 1 ще влезе в сила едва когато две трети от държавите – страни по конвенцията, депозират ратификационните инструменти пред Генералния секретар на ООН. Към момента броят на страните е 57, тоест от 186 страни само 57 държави – страни по този международноправен инструмент, са направили това изменение. До влизането на изменението в сила Комитетът за премахване на дискриминацията по отношение на жените има заседания три пъти в годината с продължителност всяко от по три седмици, въз основа на резолюция на Общото събрание на ООН, приета През март 2010 г. в Министерството на външните работи е получено писмо от председателя на Комитета за премахване на дискриминацията по отношение на жените, в което се отправя апел към българската страна да приеме такова изменение, което съответно да бъде ратифицирано. В отговор на тази покана Министерството на външните работи инициира това изменение, което сега е на вниманието на народните представители. След проведеното гласуване Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите единодушно с 9 гласа „за” предлага на Народното събрание да приеме на първо и второ гласуване Законопроекта за ратифициране на Изменението на чл. 20, ал. 1 от Конвенцията за премахване на всички

С доклада на Комисията по външна политика и отбрана ще ни запознае председателят на комисията господин Живко Тодоров. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! „На редовно заседание, проведено на 30 юни 2010 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените е подписана от Република България на 17 юли 1980 г. и е ратифицирана с Указ № 1944 на Държавния съвет от 18 септември 1981 г. Съгласно чл. 18, ал. 1 от Конвенцията, държавите – страни по конвенцията, се задължават да представят на генералния секретар на Организацията на обединените нации за разглеждане от Комитета за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените доклади за мерките, които са приели, и постигнатия напредък в изпълнение на разпоредбите на конвенцията. Член 20, ал. 1 от Конвенцията определя времевите рамки за провеждането на заседание на Комитета. Понастоящем той гласи: „Комитетът ежегодно провежда заседания в продължение на период, не превишаващ две седмици, с цел разглеждане на докладите, представени в съответствие с чл. 18 от тази Конвенция”. На Осмата среща на държавите – страни по Конвенцията, проведена на 22 май 1995 г., е приета Резолюция ”Предложение за изменение на чл. 20, ал. 1 от Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените”. С влизането в сила на 22 декември 2000 г. на Факултативния протокол към Конвенцията на Комитета се предоставят контролни функции, които включват разглеждане на молби и процедура по разследване. Нарасналият обем от работа на комитета, както и предоставените допълнителни правомощия увеличават натовареността на заседанията и предполагат удължаване на времетраенето им, за да се разгледат всички внесени доклади. С изменението на чл. 20, ал. 1, на основание Резолюция А/RES/50/202 от 22 декември 1995 г., с която Общото събрание на ООН също подкрепя предложението за изменение, текстът ще придобие следната редакция: „Комитетът ежегодно провежда заседания с цел разглеждане на докладите, представени в съответствие с чл. 18 от тази Конвенция. Времетраенето на заседанията на Комитета се определя на Среща на държавите – страни по тази Конвенция, което подлежи на одобрение от Общото събрание на ООН”. С ратифицирането на изменението на чл. 20, ал. 1 от Конвенцията, Република България ще продължи да изпълнява поетите задължения да съдейства за премахване на дискриминацията по отношение на жените и ще допринесе Комитетът да изпълнява функциите си адекватно. След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана единодушно прие следното становище: Предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 2 и 6 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Изменението на чл. 20, ал. 1 от Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените.” Благодаря Благодаря Ви. Изказвания? Няма. Подлагам на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Изменението на чл. 20, ал. 1 от Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените.

Подлагам на прегласуване Законопроекта за ратифициране. Гласували

Ратифицира Изменението на чл. 20, ал. 1 от Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените

Благодаря. Правя процедурно предложение за допускане в залата на заместник-министър Евдокия Манева и на господин Михаил Михайлов – директор на Дирекция „Национална служба за защита на природата” към Министерството на околната среда и водите. Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение.

Предложението е прието. Моля да поканите съответните гости.

„Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя по доклад за наименованието на законопроекта, които се подкрепят от комисията.

Няма. Подлагам ан блок на гласуване текстовете на вносителя по параграфи 1, 2, 3 и 4 със същата номерация, които се подкрепят от комисията.

Параграф 7 постъпило е предложение на народните представители Йоана Кирова и Иван Алексиев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 7 и предлага следната редакция: „§ 7. В чл. 43а се правят следните изменения и допълнения:

„като може да определи конкретни условия, изисквания и мерки за опазване на защитената зона при осъществяване на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение”.

В случаите по ал. 9 и 10 оценката на степента на въздействие на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение върху природните местообитания и местообитанията на видовете – предмет на опазване в защитената зона, се възлага от възложителя на колектив от експерти с опит в областта на опазване на местообитанията и/или видовете, като най-малко един от тях е с образование по някоя от специалностите в професионално направление „биологически науки”. Експертите трябва да отговарят на следните изисквания: 1. да имат завършено висше образование, степен магистър; 2. да имат стаж по съответната специалност най-малко 5 години; 3. да извършват или да имат опит в научна дейност и/или експертна дейност, включително изработване на експертизи, писмени консултации или екологични анализи и други в областта на опазване на местообитанията и видовете, включени в приложения № 1 и 2; 1 и 2; 4. да познават действащото българско и европейско законодателство в областта на опазване на околната среда и при работата си оценките по ал. 9 и 10 да се позовават и да се съобразяват с тези изисквания и с наличните методически документи; 5. да не са лично заинтересовани от реализацията на съответния план, проект, програма или инвестиционно предложение – обект на процедурата по оценка за съвместимост; 6. да не са свързани лица по смисъла на Търговския закон; 7. да не се намират с възложителя или с компетентния орган в отношения, пораждащи основателни съмнения в тяхното безпристрастие.” 6. Създава се ал. 21: Компетентният орган по своя преценка или при поискване от възложителя може да изиска колективът по ал. 20 да включва експерти с определена компетентност, съобразена със спецификата на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение.”

Подлагам на гласуване текста на вносителя по доклада на § 6, който се подкрепя и от комисията.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 7 и предлага следната редакция: „§ 7. В чл. 43а се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 накрая се добавя „с изключение на тези, добити в резултат от традиционното ловуване на инуитските народи”. 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Вносът и търговията с продукти от видове тюлени извън посочените в ал. 1 се извършва в съответствие с Регламент (ЕО) № 1007/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно търговията с тюленови продукти (ОВ, L 286

Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя, който се подкрепя и от комисията за § 8, съгласно доклада.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 9 и предлага следната редакция: „§ 9. В Допълнителната разпоредба в § 1, т. 31б, след думите „Закона за опазване на околната среда”

„Преходни и заключителните разпоредби”. Комисията подкрепя наименованието. Моля за протокола да се отбележи, че има грешка в текста на доклада, да се чете наименованието. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване наименованието, което се подкрепя от комисията.

постъпило е предложение на народните представители Йоана Кирова и Иван Алексиев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 7 и предлага следната редакция:

МИХАЙЛОВА: Постъпило е предложение от народните представители Йоана Кирова и Иван Алексиев Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 11 и предлага следната редакция: „§ 11. Министерският съвет в срок до 30 септември 2010 г. привежда наредбата по чл. 31а в съответствие с изискванията на този закон.” Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 10, съгласно доклада.

Постъпило е предложение от народните представители Йоана Кирова и Иван Алексиев. Предложението е оттеглено. Постъпило е предложение от народните представители Йоана Кирова и Иван Алексиев по § 12. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 12 и предлага следната редакция: „§ 12. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник” с изключение на § 5, който влиза в сила от 30 септември 2010 г.”

Господин председател, благодаря Ви. Правя процедурно предложение в залата да бъде допуснат господин Николай Савов – началник отдел „Опасни химични вещества” към Министерството на околната среда и водите. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение.

предложение. Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Моля да поканите госта.

Доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати, № 002-01-40, внесен от Министерския съвет на 19 май 2010 г., приет на първо гласуване на 9 юни 2010 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на закона така, както е съгласно доклада и който се подкрепя от комисията.

като следващите параграфи се преномерират съответно: „§ 1. В наименованието на закона думата „препарати” се заменя със Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за текста на § 5, съгласно доклада.

Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 1, който става § 2, съгласно доклада и се подкрепя от комисията.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията, с което се предлага § 2 да се отхвърли.

Член 4а се изменя така: „Чл. 4а. Лицата по чл. 1, т. 1 са длъжни да: 1. произвеждат, пускат на пазара, употребяват, съхраняват и изнасят химични вещества в самостоятелен вид, в смеси или в изделия и/или смеси по начин, който предотвратява или ограничава вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда в съответствие с изискванията на този закон, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане и регламентите, посочени в чл. 1, т. 3; 2. осигуряват свободен достъп на органите по чл. 27, ал. 1 и 2 до предприятията и обектите, където се осъществява производство, пускане на пазара, пускане на пазара, употреба, съхранение и износ на химични вещества в самостоятелен вид, в смеси или в изделия и/или смеси; 3. поддържат и при поискване предоставят на органите по чл. 27, ал. 1 и 2 информация и документите за: производството, пускането на пазара, употребата, съхранението и износа на химични вещества в самостоятелен вид, в смеси или в изделия и/или смеси, включително за количествата и състава им; идентичността на техните непосредствени доставчици и клиенти на химични вещества и смеси.”

Няма. Подлагам на гласуване текстовете на вносителя за параграфи 6 и 7, съгласно доклада, които се подкрепят от комисията.

МИХАЙЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 8 и предлага следната редакция:

Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за текста на § 5, съгласно доклада.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за § 12 – същият да бъде отхвърлен.

Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 13 и 14, които стават съответно Няма. Подлагам на гласуване текстовете на вносителя за параграфи 13 и 14, които стават съответно параграфи 12 и 13, и които са подкрепени от комисията.

от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 15, който става § 14 и предлага следната редакция:

Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.П. Пирогов” информация на хартиен и електронен носител относно химичния състав, физико-химичните и токсикологичните свойства на пуснатите на пазара биоциди през предходната година. година. (2) Клиниката по токсикология на Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.П. Пирогов” е компетентен орган по смисъла на чл. 23 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди. (3) Информацията по ал. 1 се използва само за медицински цели при планиране на превантивни и лечебни мерки за спешни случаи с оглед защита на живота и здравето на хората. (4) Органът по ал. 2 осигурява защита на поверителността на получената информация. (5) Лечебните заведения изпращат до органа по ал. 2 и до регионалните центрове по здравеопазване информация за случаите на отравяне или съмнение за отравяне с биоциди. Органът по ал. 2 изпраща ежегодно до 31 април на Министерството на здравеопазването обобщен доклад за предходната година за случаите на отравяне или съмнение за отравяне с биоциди и списък на лицата, подали информация по ал. 1. ал. 1. (7) Условията и редът за предоставяне на информацията по ал. 1, 5 и 6 се определят с наредба на министъра на здравеопазването.” Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 15, който става § 14, съгласно доклада.

Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 16, тъй като същият е отразен систематично като § 44 в доклада.

Гласували 79 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 3. Предложението е прието. 21 и 22, които стават съответно от § 15 до § 20, включително.

По § 23 има предложение от народните представители Костадин Язов и Иван Алексиев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 23, който става § 21, и предлага следната редакция: „§ 21. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 2 се изменя така: „(2) В експертния съвет участват представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването и Националния център по опазване на общественото здраве.” 2. Алинея 4 се изменя така: „(4) Министърът на околната среда и водите при необходимост може да привлича в работата на експертния съвет и специалисти по химия, физикохимия, екотоксикология, токсикология, биология, трудова медицина и други специалисти по ред, определен с правилника по ал. 3.” 3.” 3. В ал. 6 думите „проект на решение” се заменят с „подробен доклад със заключения от извършената оценка, придружен с проект на решение в съответствие с чл. 48 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 4. Алинея 7 се изменя така: „(7) Въз основа на резултатите от извършената оценка експертният съвет може да внесе до министъра на околната среда и водите мотивирано предложение за: 1. хармонизирано класифициране и етикетиране на вещество съгласно чл. 37 (1) от Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP);

или оправомощено от него длъжностно лице уведомява Европейската агенция по химикали за резултатите от извършената оценка в съответствие с чл. 48 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (9) Експертният съвет разглежда предложения от производители, вносители или потребители надолу по веригата по реда на чл. 37 (6) от Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP),

за промяна на хармонизирана класификация и етикетиране на опасни вещества, пуснати на пазара в България. (10) Работата на експертния съвет по извършване на оценка на приоритетни вещества се обезпечава със средства от Европейската агенция по химикали в съответствие с чл. 14 (1) от Регламент (ЕО) № 340/2008 на Комисията за таксите и плащанията, дължими на Европейската агенция по химикали в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 Има ли изказвания по този текст? Няма. Подлагам на гласуване § 21 по номерация и редакция на комисията.

Гласуваме ан блок параграфи с номера 22 и 23 по номерацията на комисията.

класифицирани като опасни въз основа на техните ефекти върху здравето или физичните ефекти съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP), предоставят в Клиниката по токсикология на Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. П. Пирогов” информация относно химичния състав на тези смеси, включително химичната идентичност на тези вещества в смесите, за които е разрешено използване на алтернативно химично наименование

(CLP). (2) Клиниката по токсикология на Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. П. Пирогов” е компетентен орган по смисъла на чл. 45 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP). (CLP). (3) Информацията по ал. 1 се представя ежегодно до 31 март и обхваща пуснатите на пазара през предходната календарна година смеси от всички вносители или потребители надолу по веригата. (4) Формата за подаване на информацията по ал. 1 се установява в съответствие с чл. 45, ал. 4 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP). (CLP). (5) Лечебните заведения изпращат до органа по ал. 2 и до регионалните центрове по здравеопазване информация за случаите на отравяне или съмнение за отравяне със смеси, класифицирани като опасни въз основа на техните ефекти върху здравето или физичните ефекти. (6) Органът по ал. 2 изпраща ежегодно до 30 април в Министерството на здравеопазването обобщен доклад за предходната година за случаите на отравяне или съмнение за отравяне със смеси, класифицирани като опасни въз основа на техните ефекти върху здравето или физичните ефекти, и списък на лицата, Подлагам на гласуване § 24 в редакцията на комисията.

Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35,

постъпило предложение от народните представители Костадин Язов и Иван Алексиев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 36, който става § 34 и предлага следната редакция: „§ 34. Член 25 се изменя така: „Чл. 25. На контрол подлежи изпълнението на изискванията за: 1. класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси съгласно Глава 2. класифициране, етикетиране и опаковане на химични вещества, смеси и специфични изделия съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (СLP); 3. нотифициране на Европейската агенция по химикали за класификацията и етикетирането на пуснатите на пазара опасни химични вещества в самостоятелен вид и в смеси съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP); (CLP); 4. регистрация на химични вещества в самостоятелен вид, в смеси и в изделия съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006

7. предоставяне на информация надолу по веригата на доставки за химичните вещества в самостоятелен вид, в смеси и в изделия съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 8. разрешаване на определени опасни химични вещества съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH); 9. ограничаване на производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни химични вещества,

10. ограничаване пускането на пазара и употребата на определени опасни химични вещества, смеси и изделия съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 и наредбата по чл. 4б, ал. 2 с цел опазване на човешкото здраве; 11. осигуряване на достъп на работещите с опасни химични вещества до информация за химичните вещества и смеси съгласно чл. 35 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и прилагане на мерките за контрол на експозицията в работна среда, указани в информационния лист за безопасност; 12. износ и внос на опасни химични вещества в самостоятелен вид, в смеси или в изделия в обхвата на Регламент (ЕО) № 689/2008; 13. предоставяне на информация за износа и вноса на опасни химични вещества в самостоятелен вид, в смеси или в изделия в обхвата на Регламент (ЕО) № 689/2008; 14. забрана и ограничаване на производството, пускането на пазара и употребата на устойчивите органични замърсители в обхвата на Регламент (ЕО) 15. предоставяне на информация за устойчивите органични замърсители в обхвата на Регламент (ЕО) № 850/2004; 16. съхранение на опасни химични вещества и смеси съгласно наредбата по чл. 4б, ал. 1 и условията, посочени в информационния лист за безопасност на производителя, вносителя или потребителя надолу по веригата; 17. биоразградимост на повърхностноактивни вещества и детергенти, съдържащи повърхностноактивни вещества съгласно Регламент (ЕО) № 648/2004; 18. етикетиране и опаковане на детергенти и ПАВ, предназначени за детергенти съгласно Регламент (ЕО) № 648/2004; 19. предоставяне на информация за съставките на детергентите съгласно Регламент (ЕО) № 648/2004; 20. пускане на пазара на биоциди, включително на основни вещества; 21. провеждане на научноизследователска и развойна дейност, включително за провеждането на опити, при които в околната среда се освобождава или може да се освободи биоцид или активно вещество; 22. предоставяне на информация за пуснатите на пазара биоциди и смеси, класифицирани като опасни въз основа на техните ефекти върху здравето или физичните ефекти, с цел планиране на превантивни мерки и лечение и защита на живота и здравето на хората.”

МИХАЙЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 37, 38 и 39, които стават съответно до 37 включително.

С това ще преустановим законодателната ни дейност за днес. Утре начален час на редовното пленарно заседание – 9,00 ч. Закривам извънредното пленарно заседание.